dame i gospodo, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da stave svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 182 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo pređemo na odlučivanje nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.Pošto je narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, u načelu.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje: ukupno - 182, za - 182.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog zakona u načelu.Podsećam i da je članom 8. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da se

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, u celini.Molim narodne poslanike da se

182.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu.Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021.

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021.

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje u 2021.

smo završili naš današnji rad.Hvala svima na učešću i značajnom doprinosu.Nastavljamo sutra u 10.00 Hvala.